popodnevnim radom. Započinjemo sa trećom točkom dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog zakona o općem upravnom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 168 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj ćemo zakon raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu, te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće sa sjednica odbora primili smo na sjednici. Amandman je podnio zastupnik Josip Leko, zastupnica Milanka Opačić, te Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa gospodin Zoran Pičuljan. Da li u ime predlagatelja želi uzeti uvodnu riječ? Izvolite gospodine državni tajniče. Zakona o općem upravnom postupku, zakona koji je u nastajanju, u svojoj modernoj verziji dvije zadnje godine i koji je praktički u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1956. godine sa uglavnom ne baš velikim i značajnim novelama. Kada se još kaže da je uzor, kada se vidi i zna da je uzor tome zakonu bila i davna rješenja i davni zakoni iz 1930. godine u stvari se vidi da se radi o jednom propisu koji je na području Republike Hrvatske praktički bio u dugotrajnoj primjeni, pokazao svoju stabilnost, pokazao svoju dobru primjenu, primjenjivost. Ali ukazao i to da ga i u današnje vrijeme da ga i u današnje vrijeme u razvoju današnje uprave, današnjeg upravnog postupanja i upravnog postupka potrebno promijeniti, modernizirati, u nekim rješenjima čak i reformirati. Dakle, svrha ovog propisa Konačnog prijedloga zakona, svrha propisa koji je pred vama i koji se predlaže usvojiti jest prije svega modernizacija upravnog postupka u Republici Hrvatskoj obuhvaćalo pojednostavljenje procedura upravnog postupka i upravnog postupanja, uvođenje standarda i dobre prakse europske javne uprave. Podsjećam da i skrećem pozornost da u upravnom postupku ne postoje čvrsti standardi i čvrste preporuke i unije osim u manjem broju rješenja. Ali oslanjamo se i ovdje na dobru praksu zemalja, razvijenih srednje europskih zemalja i zapadno europskih zemalja i prije svega na dobru praksu koja danas gradi modernu pa onda i hrvatsku upravu. Ono što će se kroz modernizaciju još isto tako pokušati u svakom slučaju dobiti jest ubrzanje upravnog postupka i kvalitetnije rješavanje upravnih stvari. Pored ovoga, pored modernizacije ono što je značajan iskorak u samom zakonu jest proširenje djelokruga, proširenje praktički normi ovoga zakona ne samo na upravni postupak, nego i na upravno postupanje, na zaštitu prava građana, stranaka od postupanja javno pravnih tijela i pružatelja javnih usluga. Ovdje se radi o značajnoj novini, novini koja je po prvi puta unesena u, ja bih, čini mi se čak i u zakone zemalja, većine zemalja srednje i dijela jugoistočne Europe. kroz, što bi bila jedna od zadnjih svrha ove modernizacije jest i standardizacija upravnog postupka. Podsjetimo se i znamo oni koji se bave ovim područjem upravnoga prava, ali i oni koji se bave pravom uopće znaju da u ovom trenutku imamo nekoliko desetaka, čak preko 60 specijaliziranih upravnih postupaka koji u stvari u dobroj mjeri derogiraju opći upravni postupak i na taj način dovode u pitanje prije svega pravnu sigurnost građana, ali i djelotvornost javne uprave. tome ZUP ima, novi Zakon o općem upravnom postupku biti će usmjeren kako na primjenjivače prava, tako i na građane, a u konačnici on bi morao osigurati i bolje uvjete za poduzetnike, poduzetnike, debirokratizaciju postupanja koja će i poduzetničkom korpusu omogućiti da brže realizira realizira svoje projekte i da mu uprava ne bude birokratska prepreka već prije svega dobar servis. Kako to zakon čini i s koliko smo normi u stvari sada pokušali riješiti ovaj ne jednostavan, ovu ne jednostavnu materiju. Stari Zakon o općem upravnom postupku, nadamo se da će biti stari već od sljedećega tjedna ili od od trenutka objave u “Narodnim novinama“ jest regulirao materiju sa čak gotovo 300 članaka, 298 članaka. Novi zakon je, kreće i prijedlog ovog zakona kreće se na svega 170 odnosno 172 članka kad kasnije dođe do amandmana i onoga što pretpostavljamo da ćemo moći usvojiti iz dosadašnje rasprave. To je dakle, za više od 100 članaka smanjivanje tog pristupa, jedan drugačiji nomotehnički pristup koji u stvari osigurava veću jednostavnost, preglednost zakona i neopterećivanje normi deskriptivnim opisivanjem kao što je to bilo u zakonu koji je bio produkt ondašnjega vremena i takvoga ga treba razumjeti. Ovaj zakon daje više povjerenja javnoj upravi i više kreativnosti, ali ne izlazi iz javne uprave, ali joj ne dozvoljava da ide izvan one stroge zakonske primjene. Koje su novine koje ovaj zakon donosi? On prije svega pojednostavnjuje prvostupanjski upravni postupak, neposredno postupanje utvrđuje kao pravilo, a posebni ispitni postupak utvrđuje kao izuzetak. Na taj način kompliciraniji postupci se provode kroz posebni ispitni postupak i negdje kada radimo jednu grubu analizu možemo reći da će ovih jednostavnijih postupaka gdje će se brzo završavati, proceduralno okončavati postupci biti negdje 70 u odnosu u odnosu na 30% Nemojte me držati za riječ, nije stroga analiza, kompletna analiza nije napravljena, ali mislim da su to pravi pokazatelji. Ono što isto tako čini nam se da je dobra novina i i potrebna sa aspekta građana i stranaka u postupku, a to je da drugostupanjska tijela sada rješavaju stvari u žalbenom postupku u meritumu. Više se iznimka koja je postala pravilo vraćanja upravnih akata na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu dozvoljava samo kada oni te akte moraju neposredno donijeti. Ono što zakon nudi, on je produkt svoga vremena sada i uvodi elektronsku komunikaciju u sve aspekte upravnoga postupka od njegovog početka pa do njegovoga kraja. On donosi i bolja rješenja baš kroz elektronsku komunikaciju u kvaliteti osobne dostave. Jednog od najranjivijih instituta sadašnjeg upravnoga postupka. Ono što se čini da je afirmacija profesionalizacije upravnog postupka jest rješenje da rješavanje upravnog postupka i rješenja o upravnom postupku sada donose službene osobe, a ne čelnici tijela, što je do sada bilo Time dobivamo jedan značajan iskorak u stručnosti i profesionalizaciji cijeloga postupka, ali i postavljamo više zahtjeve pred javnu upravu, ali dajemo im i veću odgovornost i veće povjerenje. Pored žalbe kao klasičnoga upravnoga lijeka uvodi se i prigovor kao novi pravni lijek gdje se u postupku zaštite od nezakonitog postupanja javnopravnih tijela, postupanja, ne postupka, znači postupanja koje ne završava upravnim aktom i zaštite od djelovanja pružatelja javnih usluga. Jedna od novina koju poznaje hrvatski pravni sustav, ali poznaje je u specijalističkom zakonodavstvu jest uvođenje u ovaj zakon i materije upravnih ugovora, komplicirane materije, složene materije, ali materije koja će vjerujemo u sljedeće dvije ili tri godine kroz razradu posebnim propisima u jednom dijelu nadograditi ono klasično klasično upravno djelovanje kroz upravni akt, kroz mogućnost reguliranja i prava i obveza koje proizlaze iz upravnoga akta i kroz upravni ugovor. podsjećam vrlo vjerojatno koncesije i javno privatno partnerstvo moći podvrći pod ovaj opći režim upravnih ugovora. Ono što se kao predstavnik predlagatelja mogu uistinu izraziti veliko zadovoljstvo, a to je da je bila vrlo plodonosna diskusija na odborima, posebno na Odboru za Ustav i Poslovnik, Odbor za zakonodavstvo i Odboru za pravosuđe, ali i ostalim odborima koji nisu bili, u ovom dijelu nisu matični. Mi smo većinu ovih amandmana, gotovo sve amandmane koje je sublimirao Odbor za zakonodavstvo, amandmane svih odbora nama se čine prihvatljivi i značajni u smislenome poboljšanju, ali i prije svega u pravno-tehničkom poboljšanju rješenja koje smo ovdje predložili. Ono što ne bih smio zaboraviti i što sam na odborima naglašavao, a to da je ovaj zakon dominantno pisala i u potpunosti pisala upravna i pravna struka i to suci suci Upravnoga suda, kolege iz uprave i kolege sa katedri upravnoga prava i katedri upravne znanosti. čini mi se da je upravo ta rasprava koja se nakon dugo vremena smo uspjeli dobiti tako kvalitetnu ekipu i kvalitetnu ekipu stručnjaka, stručnjaka kojih relativno malo ima u Republici Hrvatskoj, što je uistinu zabrinjavajuće, uspjeli smo dobiti rješenja koja bi po nama morala biti prije svega provediva, a to je cilj ovoga propisa. Ono gdje se kreće ovaj zakon. On se kreće između tendencije i trenda modernizacije i zadržavanja hrvatske tradicije u ovome upravnom području, u području upravnoga prava. I želi zadržati dobra rješenja koja su se pokazala u praksi kao dobra, u dugotrajnoj praksi i stabilizirala se u dugotrajnoj praksi kao dobra i kao prihvatljiva za upravne stručnjake, ali i za građane, ali isto tako želi i modernizirati ovaj postupak i da on bude u primjerenom vremenu u kojem danas uprava živi i u kojem uprava djeluje i trebala djelovati prije svega in favorem stranaka i građana. i građana. Donošenjem ovog zakona ustvari ne završavamo posao. U lipnju mjesecu pred ovim Visokim domom biti će i prezentiran u prvom čitanju Zakon o upravnim sporovima gdje ćemo, koji koji i započinje ustvari jednu vrlo zahtjevni projekt modernizacije hrvatskog upravnog sudovanja i na taj način će se kroz novi opći upravni postupak opći upravni postupak ustvari pokušati, a nadam se i uspjeti iznjedriti s vremenom bolja kvaliteta uprave i upravnog postupanja, ali ono što je bitno kad cijeli taj paket zaživi i ono što je posebno bitno, ali i zaštita prava građana i interesa građana, kako u upravnom postupku, tako i pred upravnim sudovima. Zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala lijepo predstavniku Vlade. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Uvažena kolegica zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 23. sjednici održanoj 10. ožujka 2009. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o općem upravnom postupku koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 26. veljače 2009. godine. Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela sukladno ovlasti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora. U uvodnom obrazloženju, predstavnik predlagatelja ukratko je obrazložio razlike u odnosu na prijedlog ovoga zakona u odnosu na Konačni prijedlog koji je sada ispred nas. U raspravi su članovi odbora istaknuli da predlagatelj nije u dovoljnoj mjeri vrednovao primjedbe iznijete na članak 2. prijedloga zakona i u provedenoj raspravi, tada i pred Odborom za Ustav. Na Konačni prijedlog zakona o općem upravnom postupku iznijeta su sljedeća mišljenja, prijedlozi i primjedbe. U članku 2. nije na jasan i nedvosmislen način razgraničen pojam upravne stvari od akta vladanja, stoga se predlaže dopuniti članak negativnom definicijom. Mišljenje je da bi odredbu članka 47. stavka 2. kojim se regulira da je službena osoba dužna po službenoj dužnosti prikupljati podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javno pravno tijelo kod koga se vodi postupak ili drugo javno pravno tijelo ili sud trebalo osnažiti predviđanjem posljedice u slučaju da službena osoba ne postupi sukladno ovoj odredbi. U vezi predloženoga članka 70. da se kao dokazno sredstvo može uzeti i izjava stranke kada za utvrđenje određenih činjenica ne postoje drugi dokazi, upozoreno je da bi istu odredbu trebalo dopuniti na način da se upozori stranku na posljedicu davanja lažne izjave. Nakon proveden rasprave Odbor za pravosuđe sa 5 glasa za i 2 glasa protiv, odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da donose Zakon o opće upravnom postupku s prijedlogom da do okončanja rasprave predlagatelj preispita dopune članka 2. negativnom definicijom upravnog akta. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ostali odbori? Nema. Prelazimo na raspravu po klubovima. Najprije u ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kao što je jutros izglasavanje Zakona o pristupanju NATO-u imao povijesnu ulogu u Hrvatskoj, ja bih rekla za naše unutrašnje prilike, ali jednako tako i neprilike, donošenje ovog zakona također ima, ja bih rekla, povijesnu ulogu. Naime, ugled države među vlastitim građanima prije svega ovisi o tome koliko oni imaju povjerenja u njezine institucije. Znamo da su naše institucije slabašne, ali na svima prije svega na vlasti je da se one učvrste, kako bi se zadobilo toliko nužno povjerenje građana bez kojih one uistinu ne mogu djelotvorno obaviti svoju zakonsku i ustavnu zadaću i biti na visini tog svog zadatka. Naime, građani nisu zadovoljni radom državne administracije, radom uprave. Ovim zakonom uređuju se pravila na na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, jednako tako i jedinice lokalne samouprave i pravne osobe koje imaju te javne ovlasti, rješavaju u upravnim stvarima tj. o pravima i obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe. Dakle, odlučuju o jako važnim stvarima i brzinom kojom odlučuju i načinom tj. kvalitetom kako odlučuju oni oni izravno odlučuju i na ekonomske tijekove u jednoj zemlji. Ne zaboravimo samo važnost tih postupaka. Spomenut ću samo carinske postupke, poreske upravne postupke, gdje može biti velika, velika vrijednost sporova. Prema tome, taj ugled institucija koji je jako slabašan, na nama je svima da se on uzvisi kako bi kažem i ova tijela mogla obaviti svoju zadaću. U današnjim uvjetima, evo sada vidimo ušto nas je taj povampireni liberalizam doveo koji je do krajnjih granica atomizirao pojedinca koji se osjeća slabašnim, nemoćnim kada se nađe u sukobu sa ogromnim državnim sustavima, prije svega pravnim sustavim, prije svega njezinim upravnim sustavom. Odmah na početku ću reći da klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona i jednako tako pozdravlja sve ove promjene i poboljšanja koja su se dogodila u ovom vremenu između prvog i ovog drugog čitanja tj. ovog konačnog prijedloga zakona. Naime, evo kao što se to u obrazloženju zakona i vidi i da se podsjetimo, ovo je jedan od najdugovječnijih zakona, zapravo najdugovječniji zakon, ne znam da li je Zakon o upravnim sporovima nešto još stariji, donesen još daleke 1956. godine i da se on još bazirao na Zakonu o upravnom postupku i Zakonu o izvršenju još iz 1930. godine. Dakle, tu su bila osnovna načela postupanja i u biti on je dugo vremena ja bih rekla udovoljavao svojim potrebama i zahtjevima. Možda evo kako je popodnevno vrijeme da se podsjetimo, jer mi ovo baštinimo još iz Austro-Ugarske, a da vidimo možda jedan izvadak koji sam evo i pročitala na Odboru za zakonodavstvu, možda evo još jednom da se podsjetimo izvatka iz naredbe Marije Terezije o ponašanju u državnoj službi. Dakle, jako je važno osim zakona kojeg imamo i dobrog, kako inače se državni službenici i namještenici i oni koji odlučuju odnose prema građaninu, bilo da se on pojavljuje kao individua ili kao pravna osoba. A to ovisi ne samo o zakonima koje ćemo imati boljim ili lošijim, naravno da je bolje da uvijek imamo što bolje, ali dominantna primjena zakona i kvaliteta zakona, temelji se na tome, što vladajući misle o poziciji pojedinca u društvu. Da li ga tretiraju kao građanina ili kao podanika? Da li se kod građanina razvija svijest, kod građanstva općenito, da svaka vlast, svake razine služi upravo građanima i da tu vlast imaju pravo i provjeravati i i pitati? Da li je takva pozicija i danas? Nije, jer su građani nezadovoljni. I tu se pod hitno nešto mora učiniti, jer bez dobre reforme, koju mislim da zaista istinska reforma počinje donošenjem ovog zakona, nema ni reforme pravosuđa. Jer sve ono što se loše događa u upravi, kasnije se slije na naše sudove. Evo možda jedan izvadak iz naredbe Marije Terezije koja je dala jedan edikt o ponašanju u državnoj službi. "Svaki dan izim jedino dana nedjeljnih dolaziti će svikolici ujutro u sedmoj uri marljivo u kancelariju i tu biti do 15 ure poslije podne. Svaki će za to vrijeme a i dulje ako iziskivala bude množina otpravakah marljivo i točno obavljati svoj posao a i ono što mu bude naloženo. Te zato a i da otpravljanje da se ne smeta i ne priječi nalaže se da ne blebetaju, uludo se ne razgovaraju, ne mermljaju se, ne inate se, ne svađaju, da se ne igraju, ne pijančuju, ne goste se u kancelariji ni među sobom, ni sa izvanjskim ljudi pa će da budu trijezni i umjereni, da ljube mir i slogu i da u svemu vladaju se pristojno i čedno. Iz vanjskih ljudi da ne pustaju u pretkratke i zatvorene prostorije i napokon čast i poštenje pomenutog vijeća i kancelarije da nastoje svagda čuvati i uzdržavati neoskrvljeno.". Dakle koliko je važan taj etički moment postupanja državnih službenika i namještenika. Međutim, danas mi imamo i to već godina traje i to niti jedna vlast se u tome proslavila nije, dapače, mnoge stvari su se i pogoršale, imamo vojsku slabo plaćene državne administracije. Pitanje kako kako se zapošljavaju ljudi u državnoj upravi. Pitanje daljnjeg napredovanja, pitanje transparentnosti napredovanja po kvaliteti, po onima koji su odlučili dakle, sav svoj život posvetiti karijeri i upravi. Međutim, očito je da svi ti kriteriji uopće ne važe, svjedoči sama činjenica da mi imamo evo ovdje što je i državni tajnik iznio dakle, nešto što nas sve skupa treba zabrinuti da vrhunskih stručnjaka, znanstvenika, upravnog prava ima tako, tako malo. Francuska koja je jednostavno koljevka edukacije uprave i za koju ništa manje nije važna ta škola, ti fakulteti, od samog prava, koliku ulogu posvećuje upravi. Jednako tako i Austrija. Ali zato te zemlje ne znaju što je to šutnja administracije. I jednostavno ako upravna tijela ne rješavaju u zakonskom roku, ako dolazi do ukinuća njihovih odluka od strane upravnog suda, onda to ponovo stoji u ladici i nitko za to odgovarao nije, onda se nemojmo čuditi da je tako malo povjerenje građana napose u upravu. Hoće li ovaj prijedlog zakona biti doprinos tomu, ako je suditi po ovom normativnom rješenju treba biti optimističan. Ali to nije dovoljno, morati ćemo promijeniti zaista načine, napredovanja i ulaska u državnu službu. Kriteriji poznanstava, veza moraju biti eliminirani iz ove toliko toliko važne i toliko osjetljive grane. Jer po njima po državnim službenicima i namještenicima. Oni su ogledalo, jednostavno uprava je ogledalo jedne države. Međutim, i dan danas imamo slučaj i to ću ponoviti jer nisu ustavljeni na to upozorava pučki pravobranitelj. Dakle, država i dalje je najveći kršitelj ljudskih prava, to se upravo ogleda kroz tužbe, upravnom sudu kojim se obraćaju građani zbog povrijeđenih prava kroz razna I taj broj ne jenjava. Broj klasičnih predmeta pred sudovima redovne nadležnosti se smanjuje. Međutim, ovdje i dalje buja. Upravni sud je preopterećen tužbama koje izjavljuju najviše građani. Prema tome, u tom smislu treba nešto, treba nešto učiniti. Dva načela koja se uvijek javljaju kod bilo kojeg postupka pa tako i kod ovog općeg upravnog postupka, načelo efikasnosti ili načelo zaštite ljudskih prava. Nikada dvojba između ta dva osnovna načela ne može biti. Samo naizgled postoji izvjesna napetost između ta dva načela. Ali u biti ne trebamo se bojati načela efikasnosti da bi ono bilo na štetu zagarantiranih prava učesnika u postupku. Svakako ova jedna novina, odnosno sama jedna preglednost zakona je evidentna, smanjenje postojećeg zakona za 100-tinjak članaka nije malo a da se nije nimalo izgubilo na preglednosti koje i pozdravljam što svaki članak ima svoj naziv, to dakako da olakšava njegovu primjenu kako za one koji će primjenjivati zakon, tako jednako tako i na adresate na koje će se primjenjivati ovaj zakon. Ova velika novina koja jeste a to je ugovor, o njemu bi se dalo nešto malo više reći. Međutim, ja ću evo govoreći u ime kluba samo reći nekoliko napomena smatrajući ga ključnim ugovorom u transparentnosti rada državne uprave. Mi u klubu SDP-a držimo da ovaj upravni ugovor koji se donosi na temelju rješenja, tu smo već vidjeli uvodno koji su to, koji bi to bili predmeti tih upravnih ugovora, koncesije, javno privatno partnerstvo, sve ono što je često bilo pod budnim okom javnosti, izazivalo veliko nepovjerenje i podozrenje kako vlastitih građana tako i onih kojima želimo se priključiti tj. Europskoj uniji da tu uvijek posla bila čista nisu. Naime, ništa nas ne priječi i dobro bi bilo da je ovaj upravni ugovor javne naravi. Mi smo se nešto izborili u zakonu kao klub SDP-a našim amandmanima da ta rješenja o dobivanju koncesija ili kod javnoprivatnog partnerstva koliko toliko budu obznanjena javnosti. Glavni prigovor je bio da eto detalji od tog ugovora ne bi trebali biti poznati javnosti. Jer se tada mislilo da će se sve to obuhvatiti tim rješenjem. Međutim, onaj koji posluje sa državom nema što kriti. To nisu privatni odnosi između dvije privatne osobe, bilo fizičke ili pravne. Dakle, tko god posluje sa državom svaki građanin je ovlaštenik da ima pravo saznati koji je sadržaj tog ugovora, pod kojim kondicijama je on zaključen i da li se na kraju krajeva poštuju ti ugovorni odnosi, odnosno obveze iz tih i takvih ugovora. Mislim da bi to bio jedan veliki napredak u povjerenju građana prema postupanju i prije svega dobivanju ovakvih poslova. Također, za pozdraviti je i donošenje ovakvog jednog instituta tj. pravne zaštite od postupanja javno-pravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga od nezakonite radnje javno-pravnog tijela. Svakako da nezakonita radnja bi u prvom smislu trebala biti i ona kad se uopće ne postupa. To je najveća povreda, jer tko god radi može i griješiti. Naravno tko griješi namjerno, da to onda podliježe i kaznenoj odgovornosti, ali ako uopće ne rješava, ako za to nema nikakvih sankcija onda će biti uzaludan i ovakav zakon. Evo još nešto. imamo u klubu SDP-a dakle jednu primjedbu. Podržavajući, ponovo ističem, donošenje ovog zakona bilo je dobro i bilo bi dobro da smo zajedno raspravili i zakon, novi Zakon o upravnim sporovima jer on nužno se nastavlja na promjenu upravnog postupka u kojem onda očekujemo, s obzirom da ovdje imamo i velike diskrecijske ovlasti upravnih tijela i organa i pojedinaca koji budu odlučivali, da će se sudska zaštita i to Upravnog suda kao suda pune jurisdikcije nameće kao neminovnost. Hvala vam lijepa

i očito je da zakon pisan na temelju nekakvih iskustava, tamo '30-tih godina prošlog stoljeća, pa onda imajući u vidu nekakve austrijske modele ili stare jugoslavenske modele, a opet preživi i u bivšoj Jugoslaviji, pa gotovo evo 20 godina i u modernoj Hrvatskoj, dakle očito je taj zakon imao neke svoje kvalitete. Međutim, bez obzira na to smatram da je donošenje ovog novog Zakona o općem upravnom postupku od prijeke potrebe obzirom na modernizaciju svih područja javnog i privatnog djelovanja. Prema raznim anketama koje smo imali prilike vidjeti, nepovjerenje građana odmah nakon pravosuđa je najveće prema državnoj upravi, prema administraciji pa je dakle i to jedan od razloga da je postojeći Zakon o općem upravnom postupku definitivno potrebno revidirati i uskladiti sa novim društvenim kretanjima i na neki način sa novim poimanjem javne uprave kao uslužno orijentirane djelatnosti prema građanima. Jer, bez obzira dakle na tu dugotrajnost ipak se u tom zakonu nalaze određeni zastarjeli instituti odnosno instituti koje je potrebno prilagoditi novim informacijskim, komunikacijskim i drugim tehničkim dostignućima i tehnologijama. Zbog toga i Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržava donošenje ovog zakona i dakle ja osobno podržavam nove institute, kao što su jedinstveno upravno mjesto, upravni ugovor, dostava elektronskom poštom itd. Međutim, mislim da ipak bez obzira na svu dobru namjeru da postoji određena nedovoljna razrađenost ovakvih novih instituta u ovom prijedlogu zakona. Pa evo ja ću samo dati nekoliko primjera za koje mislim da bi možda sa jednom doradom napravili od tog zakona još bolji zakon i dobro je i vidi se da ga je pisala struka i mislim da je to zaista jedan korak naprijed u donošenju naših propisa. Evo, npr. u članku 22. uvodi se jedinstveno upravno mjesto u kojem je u tri stavka ukratko opisano da se stranci, dakle u slučaju viših upravnih i drugih postupaka, mora omogućiti da na jedinstvenom upravno mjestu podnesu upravno mjestu podnesu sve zahtjeve što naravno se podržava i kojim postupkom se definitivno uprava približava građanima. Međutim, smatram da predmetni taj institut jedinstvenog upravnog mjesta je potrebno razraditi na način da se jasno uvede obaveza formiranja takvog upravnog mjesta u svakom javno-pravnom tijelu kao i kod pružatelja javnih usluga, dakle kod pravne osobe koje obavljaju javne službe. Mislim da to nije dovoljno jasno izraženo i da bi to moglo biti u provođenju određenih problema. Zatim, elektronička komunikacija. Zaista od sveg srca pozdravljam uvođenje ovakvog načina komuniciranja javno¬pravnih tijela i stranaka, međutim također smatram da je i taj institut nedovoljno razrađen te da bi u budućnosti kao takav mogao stvarati probleme, osobito kod utvrđivanja pravovaljanog vremena dostave, bilo u smislu odredbe o podnošenju zahtjeva ili odredbe o obavještavanju stranke. Naime, potrebno je uvesti odredbe o instrumentima provjeravanja obavljene elektroničke dostave. Mislim da nam je tu slaba karika, dakle u tom novom institutu elektroničke komunikacije. I evo još jedan primjer. Institut upravnog ugovora je definitivno potreban i zaista pozdravljamo njegovo uvođenje u zakon, međutim mislim da nije dovoljno razrađen na način da osobito njegova svrha i mislim da nije fleksibilno opisan i uređen kao institut. Naime, članak 151. govori da će javnopravno tijelo i stranka sklopiti upravni ugovor o izvršavanju prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar, što bi značilo da se stranci izdaje i rješenje i upravni ugovor, ako sam ja to dobro shvatio. Slijedom navedenog, dakle nije dovoljno jasna svrha upravnog ugovora. Da li ona ima za cilj pojednostavniti upravna postupanja ili ne i zbog toga mislim da je potrebno upravni ugovor kao institut koji bi trebao pokazati, rekao sam prije, uslužno orijentiranu djelatnost javne uprave, dakle da bi ga trebalo detaljnije urediti jer je i upitno vezanje tog instituta uz donošenje rješenja. Dakle, ne vidim svrhu sklapanja takvog ugovora ako donosimo rješenje. Ima još takvih stvari, ali bez obzira na to mislimo da je da je ovakav prijedlog ugovora jedan značajan korak naprijed kad su u pitanju upravna postupanja, posebno kad je u pitanju njegovo skraćivanje, dakle za tih stotinu članaka za koje ovdje je navedeno da će, bez obzira na njihovo smanjivanje, broj uređenih instituta općeg upravnog postupka se dakle nije smanjio i da se ta pitanja uređuju jednostavnije i sistematičnije. Dakle, kao što piše i ovdje u obrazloženju novi Zakon o općem upravnom postupku trebao bi biti važan element u procesu poboljšanja upravnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj i pored toga Zakon o općem upravnom postupku trebao bi osigurati ravnotežu između zahtjeva za objektivnim i brzim odlučivanjem s jedne strane, te zaštitnog prava i legitimnih interesa građana i drugih stranaka koji sudjeluju u postupku sa druge strane. Dakle, u tom smislu suvremeno demokratsko društvo zahtijeva javnu upravu koja s jedne strane promatra se kao čuvar javnog interesa, a s druge strane kao servisno orijentirana djelatnost usmjerena prema građanima, poduzetnicima i široj zajednici. Dakle, to su stvari koje podržavamo i koje su na dobar način napisane dakle nedostatke za koje mislim da bi bih uz jednu doradu da bi ih učinili jasnijima Klub zastupnika HNS-a podržat će donošenje ovog zakona sa namjerom namjerom i sa željom da on u praksi saživi u punoj mjeri i da bude na korist svim građanima koji rade u upravnim stvarima. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolegi zastupniku. U ime kluba HDZ-a, uvaženi kolega Emil Tomljanović. Izvolite zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. evo, uvodno bih htio istaknuti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje Zakona o općem upravnom postupku i to u njegovom konačnom prijedlogu ističući i ovom prigodom da se radi o jednom od najvažnijih propisa u našem pravnom sustavu. Dakle, u pravnom sustavu Republike Hrvatske, te da uz Zakon o kaznenom postupku i Zakon o parničnom postupku predstavlja okosnicu propisa procesno-pravne prirode koji reguliraju gotovo sve oblasti ljudskog života i rada. Gotovo da nema niti jedne oblasti s područja, dakle života gdje što direktno ili indirektno ovaj propis ne dolazi u primjenu, a samim tim i bitno utiče na ostvarivanje ili realizaciju prava svih građana Republike Hrvatske. Isto tako valja naglasiti da Zakon o općem upravnom postupku treba donijeti ne samo zbog toga što je postojeći propis pomalo arhaičan i temelji se na zakonima koji su doneseni još sredinom prošlog stoljeća, već i zbog činjenice što cjelokupna javna uprava u Republici Hrvatskoj danas prolazi kroz značajne reforme tijekom procesa pristupanja a za provođenje istih uistinu je potreban noviji, moderniji i novom, dakle takvom vremenu prilagođen i Zakon o općem upravnom postupku. Dakle, novi zakon ili značajnija reforma Zakona o općem upravnom postupku temelji se i na potrebi uvažavanja idućih ključnih Ja sam ih sistematizirao u pet osnovnih. Dakle, prvo radi se o novim europskim standardima javne uprave. Drugo, usaglašava se, dakle u smislu pravne prakse svih europskih zemalja. Treće, opće prihvaćeni stavovi upravnog pojednostavljenja, toj razradi tog načela uistinu odgovaraju upravo ovakva rješenja Zakona o općem upravnom postupku, dakle upravnog pojednostavljenja. Četvrto, unapređenje novih standarda zakonodavne tehnike. I peto, snažan razvitak informacijsko-komunikacijske tehnologije i u tom smislu prilagođavanje i instituta koji su razrađeni upravo Zakonom o općem upravnom postupku. Isto tako, podvukao bih, naglasio još dvije stvari, još dva elementa koji mi se čine neobično važnim. Naime, samim zakonom bilo je potrebno stvoriti preduvjete za otklanjanje onih problema koji se odnose na sadašnju ili dosadašnju praksu, a to je da u pojedina pitanja upravnog postupka su regulirana drugačije u posebnim propisima u odnosu na rješenje iz važećeg Zakona o općem upravnom postupku. To je svakako neprihvatljiva praksa i upravo se i ovim zakonom stječu osnovni preduvjeti da se razriješe i ti problemi. I s druge strane treba naglasiti da uvažavanje reformskih procesa koji se zasnivaju s jedne strane na procesima decentralizacije, a s druge pak strane na procesima liberalizacije ili privatizacije u sektoru javnih službi uz uvođenje novih regulatornih i nadzornih agencija što je praksa dakle uvođenje tih agencija i novih regulatornih i nadzornih agencija. Dakle, i u tom smislu je upravo odredbe upravnog postupanja ili upravnog postupka trebalo prilagoditi uvjetno kazano tom vremenu. Upravo u tom smislu očekivanja građana i poduzetnika opravdano idu u pravcu da djelovanje javne uprave ne smije biti komplicirano, da ono ne smije biti sporo, sporo, birokratizirano i da iz njega treba izbiti sve one elemente koje možemo svesti pod zajednički nazivnik elementi korupcije ili ono što na nju kao jedno od najvećih zala, što na nju dakle upućuje. Dakle, upravo suprotno. Republika Hrvatska je demokratsko društvo, društvo koje zahtijeva javnu upravu koja se promatra kao čuvar javnog interesa, kao servisna djelatnost usmjerena ne prema sebi već prema građanima poduzetnicima i široj društvenoj zajednici. Upravo ovaj propis, dakle postaje temelj ovih procesa ili onoga čemu upravo u svim oblastima, pa dakle i u oblastima uređenja upravnog postupanja kao društvo stremimo. Što se tiče konkretnih zakonskih rješenja kao novosti ili bitne novine mislim da treba naglasiti iduća konkretna, dakle rješenja. U prvom redu istaknuo bih, dakle pojednostavljenje postupka ili puno jednostavniji upravni postupak dakle ne samo pružiti jedan dobar alat svim onima koji će se služiti ovim zakonom, dakle prije svega mislim na državne službenike, namještenike. Dakle, oni koji će u svakodnevnom poslu primjenjivat odredbe ovog zakona, nego i na građane na koje se on i primjenjuje. Jer pojednostavljenje postupka znači, dakle sa će i građani biti upoznati sa drugačiji način sa svim ovim jasnim i preciznim institutima, a što znači u konačnici da će na vrlo, dakle na brži i kvalitetniji način moći ostvarivati i svoja prava. Dakle, ona prava koja će štititi ili ostvarivati u upravnom postupku. Nadalje, mislim da je vrlo bitno naglasiti i to su upravo učinili svi moji predgovornici, svi oni koji su već govorili o ovom zakonu i to uistinu treba naglasiti, a to je institut upravnog ugovora. Dakle, upravni ugovor kao novost koja se po prvi put kao institut uopće uvodi. Uvodi se ovim zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske. Nadalje, pravni lijekovi. Ne samo kako su razrađeni, nego i u smislu primjene pravnih lijekova, način odlučivanja ili suština u smislu odlučivanja upravnih tijela. Mislim da su to značajne poboljšice. Pogotovo bih naglasio onu gdje se propisuju da drugostupanjska tijela državne uprave sada u pravilu odlučuju o meritumu, da nemamo one situacije kada se po žalbama ili pravnim lijekovima događalo to da bi drugostupanjska tijela zapravo u pravilu vraćala postupak postupak na ponovno odlučivanje prvostupanjskom tijelu, gdje se trošilo i puno vremena i puno energije, a zaštita prava građana, u tom smislu proteka vremena, naravno da je bila upitna. Naglasio bih i institut jedinstvenog mjesta za kontakt i koordinaciju čime se stvaraju pravne pretpostavke za buduće ustrojavanje u upravnom sustavu poznatog instituta, sve na jednom mjestu. Naglasio bih isto tako i jasnije određivanje ili definiciju upravnog akta. To je taj članak 2. samog zakona, međutim na ovom mjestu ipak možda malo treba zastati jer definicija upravnog akta je kvalitetno, dakle razrađena samom odredbom zakona. Nije međutim učinjeno ono što se možda još može učiniti. Možda ne ovim zakonom, ali sigurno Zakonom o upravnim sporovima, a to je da se napravi negativna definicija upravnog akta, dakle da se zakonom odredi sve ono što to upravni akt nije. Pogotovo kada govorimo o tzv. aktima vladanja jer to i po prirodi stvari nisu upravni akti. Možda je propuštena prilika da se to ovim zakonom definira, ali u svakom slučaju u upravnom postupanju to treba definirati kako bismo izbjegli sve one nepreciznosti i nejasnoće koje se javljaju u tome da li su određeni akti upravni akti i da li onda u tom smislu definicije njihove kao upravnog akta se zaštita prava građana može ostvarivati, dakle tužbom prema Ustavnom sudu ili možda na neki drugi način. U svakom slučaju, ovo je pitanje vrijedno naše pažnje, ovo je pitanje vrijedno napora da se pokuša definirati, da se pokuša definitivno razgraničiti što to upravni akt jest, a što to upravni akt nije, što su to akti vladanja u odnosu na upravne akte kako bismo izbjegli sve one nesporazume koji nam se pojavljuju u svakodnevnom životu, u praksi. Mislim da je prigoda da se upravo u tijeku ove rasprave barem možda ne i na načelnoj razini već i konkretno ovaj problem razriješiti. I nadalje i na posljetku mislim da je bitno naglasiti nova rješenja vezana za dostavu, za načine dostave. To su rješenja koja poboljšavaju način koja poboljšavaju način dostavljanja i sve ono što dostava jest u svakom postupanju, u svim onim zakonima koji procesno rješavaju određenu problematiku i naravno, naglasio bih tu informacijsku tehnologiju ili novi sustav komuniciranja. Ovaj zakon uistinu prilagođava kroz svoje institute mogućnost korištenja informacijske tehnologije kao poboljšicu u smislu i primjene samog zakona, a naravno i u smislu zaštite prava građana ili njihovih interesa kad oni te interese ostvaruju u upravnom postupku. Kada se ovom pridoda i činjenica da do sada važna područja upravnog postupka u odnosu na prijašnja zakonska rješenja koja su sustavno drugačije uređena, dakle sada su preglednija, jednostavnija za ocijeniti je da ispred sebe imamo ne samo važan važan zakonski projekt, nego uistinu moderan zakon, zakon koji odgovara vremenu i zahtjevima o kojima se donosi. Dakle, već sam napomenuo da je najvažnija novina uvođenje uvođenje upravnog ugovora i rješavanje u upravnom postupku upravnih ugovora. Znači, definicija i razrješavanje svih onih pitanja koja nam se javljaju u svezi zaključivanja, načina zaključivanja i primjenu upravnog ugovora u praksi. Upravne ugovore kao posebne vrste ugovora zakon definira kao dvostrano pravne akte koje bi država, odnosno drugo javno-pravno tijelo sklapa s trećom osobom, bilo fizičkom ili pravnom u svrhu ostvarivanja određenog cilja od šireg društvenog interesa, a pod uvjetima utvrđeni posebnim propisom. Potreba za posebnim uređenjem upravnih ugovora proizlazi iz okolnosti da danas tijela državne uprave, tj. tijela javne vlasti u pravne odnose s drugim subjektima, posebno onim, i to treba naglasiti iz privatnog prava i to ne samo putem upravnih akata, dakle koji pri zasnivanju i mijenjanju ili ukidanju nekog pravnog odnosa karakterizira. Dakle, svaki upravni akt karakterizira s jedne strane autoritativnost, a s druge strane jednostranost. u odlučivanju tijela javne vlasti već se naravno mogu zasnovati i odnosi koji su rezultat suglasnosti njihovih volja. Upravo i upravni ugovor, takva vrsta dakle postupanja. Upravljanje poslova tijela javne vlasti putem ugovora. To treba posebno istaknuti, opći je i sve češći fenomen u svim državama i kao takvog da je dakako trebalo propisati, odnosno sistematizirati i u naš pravni sustav. Međutim, upravni ugovor ne nastaje u svakom sporazumu ili odnosu između države, odnosno nekog segmenta vlasti, već postoji samo kada su određene pretpostavke koje karakteriziraju taj ugovor u materijalnom i formalnom smislu. Slijedom izloženog i ti ugovori koje sklapa država ili drugo tijelo mogu se klasificirati u dvije velike grupe. Dakle, na ugovore privatnog prava i na upravne ugovore, dakle upravo ove koje sada uvodimo i u Zakon o općem upravnom postupku i u naš pravni sustav i zapravo je za pozdraviti to rješenje i za pozdraviti je način kako je sustavno uređen ili utvrđen upravni ugovor upravo Zakonom o općem upravnom postupku. Naravno da je ispred nas veliki zakonski Hvala vam ovu raspravu, u smislu podrške ovom zakonu kraju, istaknuti samo još jedan institut koji je isto tako vrlo važan i pronalazimo ga u Zakonu o općem upravnom postupku, a to je instrument prigovora kao jednog specifičnog ili specifičnog oblika pravnog lijeka u upravnom postupku. I naravno pozdraviti sva ona rješenja koja su vezane za pravne lijekove koja su dakle izbacile iz uporabe iz primjene svu onu silu, dakle sve one pravne lijekove koje smo nazivali izvanrednim pravnim lijekovima, a da kod redovnih pravnih lijekova ne samo da ih na bolji i kvalitetniji način sistematizira, nego ih razrađuje na način da se da se oni ulažući dakle pravne lijekove može na još brži i jednostavniji način doći do pravne zaštite u okviru upravnog postupanja. već pomalo gori crveno svjetlo, lampica. Još jedna rečenica za kraj da zaključim. Ovo je izuzetno važan zakon, njega uistinu treba donijeti. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona i isto tako misli da u sklopu reforme uprave uz ovaj zakon što prije u saborsku proceduru treba doći i Zakon

Hvala lijepo. Novih prijava u ime klubova nema. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Najprije uvaženi kolega zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite kolega Lesar. **Lesar, Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. U svojoj raspravi o ovom Konačnom prijedlogu zakona samo ću jedan segment raspravljati, dati određeni broj primjedba i odmah velim da nisam pisao amandmane, jer znam da ih ne bi prihvatili. Ali bit će prigode vjerojatno kao i kod svih zakona čestih promjena. Pamtite ih za ubuduće. Promatram ovaj zakon u odnosu građanin i državna administracija. Odnosno svugdje gdje se građanin sreće sa onima koji imaju javne ovlasti upravne ovlasti. Šutnja administracije, najveći problem za svakog, tko pokuša ostvariti bilo kako, i zaštiti bilo kakvo svoje osobno pravo, bilo imovinsko, bilo drugo. Zato su povezani po meni i u tom problemu apostrofiram članak 12., 79. i 122. to su žalbeni rokovi. Ja sam mnogo puta pročitao ove odredbe zakona koje sam vam sada rekao i moram vam reći da ja kada bi se trebao poslužiti pravima iz ovog zakona, nisam siguran da u žalbenom postupku ne bi zakasnio. U članku 12. piše da protiv prvostupanjske odluke odnosno ako javno pravno tijelo nije u upravnoj stvari riješilo u propisanom roku, stanka ima pravo žalbe, osim ako zakonom nije drugačije propisano. E sada, koji je rok za rješavanje prvostupanjske odluke? Morao bih znati još vjerojatno 30 posebnih zakona. Dakle, ja ne znam, građanin ne zna koji je taj rok u prvostupanjskom rješavanju ako nije u propisanom roku riješilo. Pa onda kada to naučiš koji je propisani rok, odnosno ako drugačije nije riješeno drugim propisom, drugim zakonom. Zašto ne postoji univerzalni rok kada prvostupanjsko tijelo mora riješiti predmet? Univerzalni rok prava žalbe i univerzalni rok kada drugostupanjsko tijelo mora riješiti upravni predmet. S ovim različitostima i u rokovima i u postupanju s pravom stranke na žalbu, ljude tjeramo da u upravnim postupcima koriste usluge odvjetnika ili javnih bilježnika ili barem pravnih savjetnika. Vjerojatno želimo i u tom segmentu doprinijeti razvoju tržišta privatne inicijative ili kako se to već sve zove, kada građani neku uslugu trebaju platiti. U članku 79. za poduzimanje pojedinih radnji u postupku određuju se rokovi. Jako dobro. Kada rok nije propisan službena osoba odredit će odgovarajući rok za obavljanje radnih u postupku. I ta službena osoba će o određenim rokovima obavijestiti koga? Središnji državni ured ili stranku u postupku. Kako stranka u postupku, građanin zna ako ga ovaj nije obaveza odrediti nekakav rok. I članak 122. govori o rješavanju žalbi, odnosno o drugostupanjskom postupku koje mora biti gotovo u roku od 60 dana. Ako nije propisan kraći rok, opet ako nije, dobro. A zašto ne bi išli sa odlukom ili odredbom, da pozivajući se na šutnju od administracija ako u roku nije riješeno smatra se da je pozitivno riješeno, ako se radi o pravu građanina. Za svaki upravi postupak, barem jedan pravni savjetnik da bi bio siguran da nisam propustio žalbeni rok ili žalbeno mjesto, ne znam zašto. Drugo područje vezano je na članke 75. i 95. a to je komunikacija putem elektroničke pošte. Članak, konačno i ovaj zakon predviđa mogućnost, dakle to je članak 75. da javno pravna tijela te stranke i druge osobe koje sudjeluju u postupku mogu komunicirati i u elektroničkom obliku. I to pozdravljam kao rješenje, ali upozoravam da odredbe stavka 2. i 3., a posebice stavka 3. u kojem piše "elektroničkim putem dostavljeni podnesak smatra se podešenim" itd. Pa pitam, samo podnesak ili i priložena dokumentacija mogu biti u elektroničkom obliku? Da li je u upravnom postupku gdje moram priložiti i izvod iz knjige rođenih, moram donijeti i dati papir ili mogu svoj izvod iz knjige rođenih poslati elektroničkom poštom, jer ako ga imam u elektronskom obliku? Probajte u praksi primijeniti, simulirati primjenu ove odredbe. Ako hoćete dat ću vam jedan primjer. Star je dva tjedna. Osobno sam ga iskusio. Kada dođete u ured državne uprave da biste upisali OPG, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, između ostalog morate imati izvod iz katastra. Što je normalno, što je dobro. Međutim, ustroji i evidencija je takova da prilikom upisa osim posjedovanja zemlje ništa drugo nije bitno. Nije bitna kultura. I ako se hoćete upisati u knjigu proizvođača vina i rakije, koji radi isti ured u drugoj sobi, morate ponovno donijeti izvod iz katastra. Iako već imate rješenje da ste se upisali u OPG. Ali u tom rješenju doista ne postoje elementi na temelju čega bi se osoba upisala i u knjigu proizvođača vina Isti ured, ista državna uprava, isti propisi, dva puta izvod iz katastra da bi jer oni koji su osmišljavali postupak a ovo upravo je upravni postupak ovo drugo nije, nisu povezali dvije radnje za jedan upis. Jer upis u knjigu proizvođača vina nije upravni postupak, ali OPG je. To su novi zakoni, to ste sada vi donijeli, predložili, donijeli izglasali koji se primjenjuju unatrag godinu dana. Dakle, komunikacija ili davanje podnesaka elektronskom poštom, a postojanje riječi podnesak može biti sporno da li samo podnesak i prateća dokumentacija. Da li tijela koja sudjeluju u upravnom postupku u Hrvatskoj smiju davati dokumente u elektronskom obliku, da li u matičnom uredu, moram dobiti papir i izvod iz knjige rođenja, vjenčanja ili smrti ili ga mogu dobiti u elektronskom obliku. I da ga koristim u elektronskom obliku, za dječji doplatak npr. Zašto bi trebalo donijeti papi ako ga imam u elektronskom obliku i kompletirani predmet dostavljam u elektronskom obliku. Ne samo podnesak, nego kompletirani predmet. Treće pitanje, da li građani mogu državne pristojbe plaćati putem interneta. Za upis u OPG je 75 kuna, gospodin Friščić vjerojatno to zna. I moraš uzeti i kupiti biljeg. Jel ga mogu platiti internetom? Pa čak ni upis u one knjige ne možete platiti internetom nego morate ići u banku ili poštu plaćati. Ako uvodite elektronsku komunikaciju, uvedite i elektronsko plaćanje, ušteda na broju potrebnih zaposlenika, transakcija i ušteda građanima. I na kraju, nisam našao niti jednu odredbu koja bi napravila i milimetar iskoraka u korist građana a u smislu sljedećeg zlatnog pravila. Tijelu javne ovlasti, upravnom postupku, od čovjeka građanina ne može tražiti i ne smije tražiti jedan podatak ili dokumenat s kojim raspolaže to tijelo ili drugo tijelo javne vlasti. U kojem upravno postupku, recite mi molim vas, u kojem upravnom postupku u Hrvatskoj u ovom trenutku se primjenjuje to načelo? Niti jedno, ni kod jednog javno pravnog tijela ne primjenjuje se to pravilo, ni po ovom zakonu se neće. Tako da građani će i dalje morati prikupljati dokumente i činjenice i podatke s kojima državno tijelo ili upravno tijelo već raspolaže jer nemate ustrojeni sustav da onaj tko vodi upravni postupak po službenoj dužnosti pribavi dokumente s kojim raspolaže to isto tijelo ili drugo javno upravno tijelo. I upravo u tom kontekstu velim da ovaj zakon nije do kraja u korist građana, da nije do kraja razriješio ono što godinama u zakonu upisano imamo da ljude ne maltretiramo, da moraju za svaki upravni postupak iznova donositi hrpetinu papira. I upravo zbog toga ne smatram ovaj zakon nikakvih velikim napretkom. Malim poboljšanjem da, napretkom ne. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo dvije prijave za repliku. Najprije kolegica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Ovo što ste kolega Lesar apostrofirali mislim da to ostaje i dalje rak rana uprave. I o čemu sam govorila govoreći u ime kluba. I zato ću još jedanput apostrofirati, dakle, i ovdje zakon ne daje rješenja što se događa kada upravno tijelo ne riješi u roku. Govori se o tome kako on ima pravo žalbe itd., itd., ali od toga koristi nema, jer dok čeka na pravolijek po žalbi također čeka. Po ukinuću ili po naredbi da prvostupanjsko tijelo riješi već smo svjedoci, pa ljudi, njihova fizička egzistencija često je ugrožena, recimo prava mirovinskog osiguranja. Ljudi ne mogu ostvariti svoja temeljna prava ili jedanput raskrstiti da li imaju pravo ili ne. I sa takvim osobama ništa se ne događa. Ako povučemo paralelu sa Zakonom o parničnom postupku koji je također izvanredan zakon gdje sudac čak ima dužnost učiniti presudu, sastaviti presudu, otpremiti ju u roku od 15 dana pod prijetnjom dakle, bitne povrede, opet se ne poštuje i nikome ništa. Dakle, ovo o čemu mi govorimo i kolega Lesar i o čemu ja govorim a vjerujem i ostali kolege, je pitanje funkcioniranja i kapaciteta države, tu smo preslabi. Ne podnose se prijave niti disciplinski odgovaraju te osobe. Čak kazneno znaju biti prijavljene osobe ako su ovako ili onako odlučile, ali nikada nitko nije prijavljen zato što nije odlučio. Ali ako nije odlučio, on svjesno stavlja predmet u ladicu a prima za to plaću. Pa sjetimo se samo jednog nečuvenog primjera, 2002. godine kada je ondašnji ministar jednog inspektora optužio odnosno uputio na disciplinski sud jer u dvije godine je riješio jedan jedini predmet i dobio je opomenu. I o čemu mi onda pričamo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Lesar, izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Gospođo Ingrid vi ste u pravu i upravo najčešći broj prigovora nezadovoljstva građana jeste u tome da se i ovako i onako u upravnim radnjama, postupcima teško snalaze a posebice kod toga da rokovi za rješavanje i iz ovog zakona koji jesu propisani na ovakav način kao što u ovom zakonu sada imamo prvo su za građane nejasne. Drugo, kada i ti rokovi prođu i pitanje je žalbenih postupaka pa čak i u drugo stupanjskom postupku što ako se ne riješi. Dakle, ni u prvom ni u drugom stupanjskom postupku građanin nije mogao ostvariti svoje pravo. Što sada upravni spor. Ljudi nemaju drugo posla i nemaju gdje drugdje trošiti novac nego moraju još upravnim sporovima rješavati nešto što se zove upravni postupak. Problem je u ljudima, u sustavu državne uprave i upravo zbog izostanka sankcija ali bježanje države od odgovornosti da odredbom u šutnji u šutnji administracije i pozitivnom rješenju prisili državu da i na taj način rješava spor i nadalje građanima nećemo donijeti preveliku korist. Vama ova rasprava može biti smiješna, ljudi će i dalje biti nezadovoljni. Oni će i dalje biti nezadovoljni i dalje ćete imati u medijima situacije, ekscese i primjere što znači sudarati se s glavom u državnu birokraciju i ostvariti svoja prava. Ne vidim razloga, ako ste na vrijeme upozoravani upravo na te činjenice da već u ovom zakonu ti iskoraci nisu napravili ... Hvala lijepo. I uvaženi kolega zastupnik Ivo Josipović također javio se za repliku. Izvolite, kolega. **Josipović, Ivo (SDP)** Gospodine potpredsjednice, kolegice i kolege. Kolega Lesar je dao zaista puno zanimljivih i korisnih primjedbi. Ja bih se samo osvrnuo na jednu o kojoj ima jednu malu rezervu. Riječ je o inicijativi da se šutnja administracije tumači na način da je rješenje pozitivno. To bi možda u nekom sustavu u kojemu se zaista šutnja radi namjerno da se ne bi odugovlačilo, možda bi bilo primjereno. Međutim, kod nas je iskustvo pokazalo da su ljudi vrlo inventivni, da to zloupotrijebe. Tako smo imali i napredovanje recimo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koje su se temeljile na tome da namjerno kolege nisu dolazile na sjednicu matičnog povjerenstva da bi omogućili da šutnjom administracije, kad smo imali šutnju administracije, netko stekne zvanje koje mu ne pripada. Dakle, evo ta napomena. I još jedna koja, gdje se slažem sa kolegom Lesarom, samo malo nadopunjujem, zaista bi trebalo razmisliti da građani nemaju dokumente i papire koji se svrhom preklapaju. Je li zaista potrebno da imamo osobnu iskaznicu, domovnicu, izvadak iz matična knjige rođenih, iz vjenčanih i ne znam što sve skupa, da se možda razmisli o tome da se stvar pojednostavi. To nije predmet ovog zakona, ali vezujem na ideju o pojednostavljenju, dakle da građani puno lakše do onoga što im treba od državne uprave. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Ja se u potpunosti slažem s kolegom Josipovićem da model šutnje administracije po kojem je smatra da je pozitivno predmet riješen, je za uređenu državu. Ali mene su uvjerili da smo mi uređena država. Kolega Josipović, mene su evo uvjerili da smo mi uređena država i da je naša državna uprava uređena državna uprava. To vam piše u obrazloženjima svih zakona dosad koji dolaze. Ja to vjerujem. Pa ako jesmo, ja samo tražim da ono što sve uređene države već imaju, primjenimo i mi. A ove države koje su prije nas postale uređene, ovu zloupotrebu koju ste vi najavili, koja je točno moguća još gorim posljedicama, ja sam ih pitao pa su riješili na način da je bila momentalna suspenzija svih odgovornih koji su to zloupotrijebili i oni su ih momentalno suspendirali iz državne uprave i poslije toga više nisu imali probleme. Kod nas se suspenzije isto rade, ali ne po kriteriju ovakvih mogućih zloupotreba nego isključivo po političkim kriterij ima. Hvala lijepo. Idemo dalje s raspravom. Uvaženi kolega zastupnik Josip Leko. Izvolite, kolega. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovani predlagatelji u ime Vlade. Kolegice i kolege zastupnici. Nema sumnje da je važnost ovog zakona izuzetno velika. Naime, ja sam uvjeren da neće biti građanina Republike Hrvatske ni pravne osobe koja neće koristiti odredbe ovog zakona kako bi pred javnopravnim tijelima ostvarila neko od svojih prava, neko od svojih interesa. Zato mislim da je vrlo važno znati da ovaj zakon zapravo je brat Zakona o upravnim sporovima, pogotovo ovako kako je zamišljeno. Dakle, ovo neće biti potpuno uređena situacija, s obzirom da mi nemamo u upravnom sporu i upravnom sudovanju upravnog suda koji rješava u punoj jurisdikciji, odnosno rješava o meritumu stvari. A ovaj zakon to zahtijeva, dakle pitanje je hoće li i kad će jedan i drugi zakon omogućiti građanima da brzo ostvare svoj interes pred državnom upravom. Dok toga nema teško je govoriti o kvalitetama i namjerama čak ovog zakona. Tim više što bih rekao da u članku vrlo znakovito piše, u članku 6. prijedloga zakona, da će se građanima odnosno da koriste se pravom, svojim pravom. Dakle, nešto je zapravo vrlo pojačalo državu u ovom zakonu umjesto da je slabi, javnu upravu. Drugo što bih rekao, a moguće je promijeniti, to je ovaj članak 47. da javna upravna tijela sama pribavljaju isprave, dokumente od drugih javno-pravnih tijela koja vode određene evidencije službene. Naravno, to podrazumijeva da Hrvatska država ima uređene evidencije i da proklamira povjerenje u te evidencije što kod nas nažalost nije pravilo. Nije točno čak ni za najvažniju najvažniju evidenciju, a to je zemljišne knjige. Ali i bez toga ovaj zakon može predvidjeti neke dokumente, neke isprave da se već sada sasvim sigurno mogu vrlo jednostavno dobiti, da upravno tijelo vrlo jednostavno može i koristi u upravnom postupku koji vodi kod sebe, a isprave se nalaze kod drugih upravnih tijela ili ustanova javnih koje imaju javne ovlasti. Naime, tehničke mogućnosti postoje. Online veze i potpisi elektronički. Dakle, tu bismo mogli napraviti korak. To smo već razgovarali na dva odbora za radna tijela Sabora. I najvažnije što sam htio reći oko ovog zakona je da se zaista za šutnju administracije predvidi vrlo kratak rok nakon isteka roka u kojem je trebalo izdati rješenje, donijeti odluku. Mislim da bi to bilo od koristi. Dakle, dvije stvari. Dakle, realnije sagledati mogućnosti javno-upravnih tijela kad je riječ o pribavljanju dokumenata, zatim smanjiti, skratiti rok za podnošenje tužbe Upravnom sudu zbog šutnje administracije ili drugostupanjskom tijelu. I na kraju svojeg obraćanja, mislim da je neprihvatljivo, nije ni primjereno sustavu niti kontinuitetu državno-pravnom da se državnim službenicima koji već imaju položen državni ispit u kojem se polagao i Upravni postupak i Zakon o upravnim sporovima ne bi mogli zaposliti na ove poslove ako ne bi položili ponovo ispit za ovaj novi da novi da tako kažem upravni postupak. Naime, moguće je i ima građana Republike Hrvatske koji imaju položen stručni ispit, državni stručni ispit a ne rade sada ni u jednom od javno pravnih tijela, a da će se natjecati ili će htjeti raditi u državnoj upravi i sasvim sigurno morat će naravno proći kroz edukaciju i osposobljavat se svaki dan. Dakle, cjeloživotno učenje. Ali da moramo ih siliti na na polaganje novog ispita državnog mislim da nema nikakvog smisla. Mislim da je to čak i neprimjereno s obzirom na sve što smo rekli vezano za Ustav i državno-pravni kontinuitet. Ako bismo mogli i ako bi predlagatelj prihvatio da se ne samo zastane sa donošenjem ili kako bih rekao zaključivanjem rasprave o ovom prijedlogu, Konačnom prijedlogu zakona dok ne dođe u raspravu u Parlament Zakon o upravnom sporu, onda bismo mogli zaista u paketu govoriti o koraku naprijed u interesu građana, pravnih osoba i svih onih koji će se koristit ovim Zakonom o upravnom postupku. Mislim da bi to bilo u interesu i predlagatelja i Hrvatske države i hrvatskog gospodarstva i pravne sigurnosti u Hrvatskoj državi. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje je prijava za raspravu uvažene kolege Deneš Šoja. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepo potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. S obzirom da sam dobio zadovoljavajući odgovor vezano za primjenu članku 14. gdje se govori o uporabi jezika nema potrebe otvarati raspravu pa zahvaljujem lijepo. Hvala lijepo. Bilo je kratko. Dalje je za raspravu prijavljena kolegica Mirela Holy. Izvolite kolegice. Hvala poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade. S obzirom na to da sam četiri godine radila u Ministarstvu zaštite okoliša pozdravljam ovaj prijedlog zakona kojim se bitno modernizira Zakon o općem upravnom postupku koji je usudila bih se reći i temeljni zakon za funkcioniranje tijela javne vlasti. Stoga smatram da je doista bilo krajnje vrijeme da se zakon koji je možda i bio moderan 1956. godine izmijeni na način da omogući preobrazbu funkcioniranja tijela javne uprave od vladanja prema upravljanju. Nadam se samo da ovaj iznimno važan zakon mijenjamo upravo zbog prethodno spomenutog razloga, a ne kako bismo formalno zadovoljili još jedan od europskih zahtjeva. Surađujući s profesorom Ivanom Grdešićom u Savjetu za politički sustav SDP-a naučila sam da je tradicionalni model vladanja državom u uvjetima globalizacije i europeizacije postao nedjelotvornim i neučinkovitim. Na žalost, upravo taj tradicionalni model s centraliziranošću i hijerarhijom upravnog aparata imamo u Hrvatskoj. Ono što je gore od nedjelotvornosti samog aparata jest pad demokratske kvalitete političkog sustava i otežavanje, pa možda i onemogućavanje održivog gospodarskog razvoja države. Upravo zbog toga institucije poput Ujedinjenih naroda i Europske unije promoviraju implementaciju procesa pretvaranja vladanja u upravljanje, a Hrvatska kao država zainteresirana za uključivanje u Europsku uniju i krug razvijenih demokratskih zemalja mora se promijeniti upravo u tom smjeru kako bi osigurala demokratsku stabilnost i upravljačku kvalitetu, te stvorila pretpostavke za europske i globalizacijske odgovore. Ovaj prijedlog zakona mogao bi biti pravi korak upravo u tom smjeru. Ovdje želim naglasiti kako je Savjet za politički sustav SDP-a pod vodstvom prof. Grdešića još prije nekoliko godina definirao nužne elemente upravljanja za hrvatski politički sustav. To su kao prvo državna učinkovitost, odnosno država koja manje košta, a više pruža, potom uspostava modela države za građane koja podrazumijeva zadovoljstvo građana sa uslugama državne uprave i od državnih servisa promocijom načela profesionalnosti, kvalitete, inovacije i odgovornosti. Reforma državne uprave je nužna, ali samo ukoliko se temelji na stručnoj neovisnosti i odgovornosti. Sljedeći neophodni element za uspostavu modela upravljanja jest vladavina prava koja nam se na žalost u današnjoj Hrvatskoj čini nedosanjanim snom, pa je stoga pravna djelotvornost ključan preduvjet ograničenja korupcije. Kako bi država upravljala, a ne vladala nužno je da i mi ovdje na ovom mjestu donosimo kvalitetnije zakone, odluke i javne politike, jer nepripremljene i kratkotrajne javne politike otvaraju prostor za korupciju i zloupotrebu. Diletantske odluke i pravila slabe kompetitivnosti našeg gospodarstva i unose nestabilnost u institucije tržišta. Sljedeći ključan element upravljanja je racionalna decentralizacija upravljačkih, financijskih i političkih resursa, te sudjelovanje građana u političkim procesima i odlučivanju, a taj se element vezuje uz posljednji a to je pravo na informaciju. Pravo na informaciju naime nije samo pitanje prava, nego i mogućnosti stvarnog demokratskog sudjelovanja građana zbog čega i vladavina postaje nužan uvjet i opravdan zahtjev. Neki elementi neophodni za transformaciju državnog aparata iz modusa operandi vladanja u modu operandi upravljanja ovim su prijedlogom zakona obuhvaćeni. To treba pozdraviti. No ono što iznimno brine jest hoće li se ovaj zakon nakon što ga kroz koji dan i donesemo u 2010. godini kada bude stupio na snagu pretočiti i u praksu. Ovo ne govorim zato što sam zastupnica iz redova opozicije već na temelju dosadašnjeg lošeg iskustva što iz prakse rada u državnoj upravi, što iz uvida u ignoriranje nekih iznimno važnih zakona, a koji se poput Zakona o pravu na pristup informacijama odnose upravo na načine funkcioniranja tijela javne vlasti. Počet ću s prvim problemom, a to je duboko ukreirana praksa nerada i tzv. učestale šutnje administracije u provedbi raznih upravnih postupaka koji čine gro djelovanja većina tijela javne vlasti. Kako sam radila u Ministarstvu zaštite okoliša stekla sam dobar uvid u to kako se radi u tom ministarstvu, a vjerujem da ni u drugim ministarstvima i tijelima javne vlasti nije ništa drugačije, a to je po prilici sljedeći omjer. 40% službenika i službenica se ubija od posla i upravo zbog njihovog rada država koliko toliko i funkcionira, dok oko 60% službenika i službenica u najblažem smislu ne zaradi ni približno čak ni svoju malu službeničku plaću. A ono što je žalosno činjenica jest da je država apsolutno je nemoćna obračunati se s tom epidemijom nerada, a bojim se da će tako ostati i nakon usvajanja ovog prijedloga zakona. Jedna ilustracija ovog modela. U vrijeme dok sam radila u kabinetu ministra, ministar je dao otkaz jednom službeniku koji je radio ili bolje rečeno nije radio upravo na upravnim predmetima. Iako spomenuti djelatnik u godinu dana nije riješio ni jedan predmet Službenički sud donio je odluku kojom je taj neradnik vraćen u ministarstvo na svoj posao. Bojim se da u takvim slučajevima u tijelima javne vlasti ima jako puno, a ni ovaj zakon ne sankcionira, na pravi način ne rješavanje upravnih predmeta ili tzv. šutnju administracije. 30 dana za rješavanje redovitog ispitnog postupka ili 60 dana za posebni ispitni postupak te određenje da nerješavanje predmeta u tom roku znači automatsko odbijanje zahtjeva stranke te mogućnost izjavljivanja žalbe ili pokretanja upravnog spora, čini mi se apsolutno nedostatnim za suzbijanje i borbu s tom famoznom opće raširenom šutnjom administracije. Bojim se da bez uvođenja sankcija za nerješavanje predmeta u nekom razumnom roku neće biti pozitivnih pomaka u ovom smislu. U tom smislu treba spomenuti još jednu ključnu stvar. Usprkos predviđene edukacije osposobljavanja djelatnika i djelatnica koji ili koje rade na ovim poslovima, bojim se da radimo račun bez krčmara jer će predviđenu reformu državne uprave od modela vladanja prema modelu upravljanja raditi isti oni ljudi od kojih neki nisu u stanju riješiti ni jedan upravni predmet predmet godišnje, a to će u svojoj edukaciji usprkos činiti, čini mi se i dalje s obzirom na to da zakonom nisu predviđene nikakve sankcije za nerad. Drugi argument zbog kojeg sumnjam u stvarnu implementaciju ovog zakona, svim njegovim dobrim namjerama i rješenjima usprkos je dosadašnja provedba Zakona o pravu na pristup informacijama kojeg smatram jednim od ključnih zakona za preobrazbu državnog aparata iz vladajućeg upravljačkim. A Izvješće o provedbi tog zakona iz 2007. godine govori kako je Zakon o pravu na pristup informacijama zakon ukras čija je jedina svrha uvjeriti i UN kako smo demokratska zemlja s visokim stupnjem valorizacije tzv. civilizacijskih vrijednosti društva. Podsjećam, podaci izneseni u tom izvješću su upravo nevjerojatni u smislu broja zahtjeva za pristup informacijama, a to odmah svima onima koji su radili na tim poslovima u tijelima javne vlasti govori kako tu nešto doista bitno ne štima. Izrađivači dokumenta nadležnog i središnjeg državnog ureda za upravu bili su svjesni toga da je brojka od ukupno 3670 zahtjeva za sva tijela javne vlasti alarmantno mala, pa su brže bolje dali nesuvislo objašnjenje kako je razlog velikog pada zaprimljenih zahtjeva u načinima dostupnosti informacija, odnosno da se informacije sada objavljuju na web stranicama, da se organiziraju pressice, da se objavljuju redovita godišnja izvješća itd., itd. Treba li napomenuti, isto je tako i sa Izvješćem o provedbi ovog zakona za prošlu, odnosno 2008. godinu. Ovakve alarmantno niske brojke zahtjeva ukazuju naravno da vladajući već nekoliko godina provode smišljenu politiku zatvaranja tijela javne vlasti od građana, medija i zainteresirane javnosti te da HDZ i partneri ovaj zakon smatraju nevažnim i besmislenim dokumentom i običnom smetnjom. Ono što želim reći jest da provedba Zakona o pravu na pristup informacijama govori o drastičnom padu demokratskih standarda te sve većom zatvaranju netransparentnosti rada tijela javne vlasti u posljednjih nekoliko godina. Stoga usprkos svim dobrim stranaka novog i moderniziranog Zakona o općem upravnom postupku, ne vjerujem da u vladajućoj garnituri postoji istinska želja za preobrazbom državnog aparata iz modusa vladanja u modus upravljanja i nadam se samo da će me vrijeme demantirati. Hvala lijepa. Hvala kolegice. Dalje slijedi rasprava uvaženog kolege koji se prijavio, kolega Ivo Grbić. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Podsjetio big da ne Zakon o općem upravnom postupku preuzet kao savezni zakon u Republici Hrvatskoj 1991. godine, a donijet je rekao bih davne 1956. godine po uzoru na austrijski Zakon o upravnom postupku i Zakon o izvršenju iz 1930. godine kao i prijašnji starojugoslavenski Zakon o općem upravnom postupku iz 1930. godine. Svakako da novo društveno okružje, a imajući u vidu do sada neznatne izmjene i dopune Zakona o općem upravnom postupku iziskuje potrebu njegove modernizacije i cjelovite reforme posebno ako se ima na umu novi europski standardi javne uprave i snažan razvitak informacijsko-komunikacijske tehnologije koje su demokracije suvremenih zemalja Europe davno razvili. Temeljni cilj reformi je jačanje upravnih kapaciteta do razine na kojoj će javna uprava biti u stanju učinkovito provoditi domaće zakonodavstvo i pravnu stečevinu Europske unije, odnosno usmjeriti javnu upravu prema građanima, poduzetnicima i društvu u cjelini, a što je i glavno obilježje reforme javne uprave temeljeno na Strategiji reforme državne uprave za razdoblje 2008./2011. godine koji je Vlada donijela u ožujku 2008. godine. Prijedlog ovog novog ZUP-a na moderniji i suvremeniji način uređuje veći broj pravnih instituta, a po brojnim predloženim novim rješenjima slijedi zakone o općem upravnom postupku razvijenih demokracija. Uvođenjem u zakon instituta jedinstvenog upravnog mjesta, omogućuje se građanima da putem komunikacije sa samo jednim tijelom javne vlasti dođu do rješenja, odnosno upravnog akta čije donošenje zahtijeva djelovanje nekoliko javno-pravnih tijela. Realizacija samog načela sve na jednom mjestu kroz institut jedinstvenog upravnog mjesta sukladno je s tendencijama u pravilu Europske unije koje nastoji umanjiti upravne zapreke i pojednostavniti postupak i kontakt građana i poslovnih subjekata s javno-pravnim tijelima. Nadalje, novi ZUP omogućuje korištenje suvremenih dostignuća informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravnom postupku. Definicijom upravne stvari odnosno njenim jasnim određenjem i prihvaćanjem sadržajne, a ne formalne definicije upravnog akta povećava se razina zaštite prava stranaka obzirom obzirom da do sada veliki broj pojedinačnih predmeta nisu bili jasno određeni kao upravne stvari, odnosno kao druge radnje javno-pravnih tijela. Važna novina u hrvatskom upravno-pravnom sustavu je institut upravnog ugovora. Institut upravnog ugovora otvara mogućnost da se u zakonima iz određenih upravnih područja omogući dopuna, odnosno razrada upravnog akta, odnosno rješenje upravnim ugovorom sklopljeni između javno-pravnih tijela i stranke, ali svakako pod posebnim uvjetima i na način utvrđen posebnim zakonom. Novi ZUP uredio je mogućnost sklapanja upravnog ugovora o izvršenju prava i obveze utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar, njegovu buduću ništavost, uvjete izmjene i raskida ugovora radi bitno izmijenjenih okolnosti, kao i neke druge opće odredbe o upravnom ugovoru nužne za njegovu buduću jedinstvenu primjenu. Također novi ZUP na odgovarajući način uvažava sve popularnije oblike javno-privatnog partnerstva kao i situacije u kojima subjekti izvan sustava javne uprave obavljaju djelatnost javnih službi. I kod uređenja pravnih lijekova došlo je do značajnih izmjena u odnosu na postojeće stanje. Naime, iako je broj pravnih lijekova sveden na najmanju moguću mjeru, novi pristup uređenju materije upravnog postupka pokriva sve bitne situacije koje su bile pokrivene prijašnjim sustavom redovnih i izvanrednih pravnih lijekova. Uveden je potpuno novi institut prigovor, putem kojeg građani imaju mogućnost pravne zaštite u mnoštvu slučajeva koji ne rezultiraju donošenjem drastičnog upravnog akta, ali su pak važni za …/Govornik se ne razumije./… njihovih građanskih prava. Novi Zakon o općem upravnom postupku na suvremen način uređuje dostavu, posebne oblike dostave, situacije u kojima je obvezna osobna dostava i druga slična pitanja. Interesantna novina u pogledu dostave mogućnost elektronične dostave radi ubrzanja postupka. Sve ovo ima za svrhu pojednostavljenja postupka dostave i omogućavanje da se u određenim situacijama dostava obavlja korištenjem sredstava i formacijsko-komunikacijske tehnologije. U pogledu troškova, novi ZUP propisuje da redovne troškove postupka snosi javno-pravno tijelo, nadalje, sadrži i odredbe o troškovima, nagradama ili naknadi za rad vještaka, prevoditelja, tumača, svjedoka, odnosno drugih osoba koje sudjeluju u upravnom postupku a isto tako predviđa i mogućnost da javnopravno tijelo može osloboditi stranku plaćanja troškova ako utvrdi da stranka ne može snositi troškove bez štete za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje svoje obitelji. Isto tako novi Zakon o općem upravno postupku jasno određuje uvjete izvršnosti upravnog akta, određuje tijela nadležna za izvršenje te utvrđuje načelo razmjernosti u izvršenju. Posebno se uređuje institut izvršenja putem trećih osoba, te prisilnog izvršenja putem novčanih kazni kao i druga pitanja vezana uz izvršenje sve do izvršenja rješenja neposrednog pristanka. Svakako da za uspješnu primjenu odredaba ovog novog ZUP osim edukacije, odnosno pripreme službenika za kvalitetno i učinkovito vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnim stvarima u primjerenom roku do stupanja na snagu zakona od iznimne je važnosti i reformiranje sustava sudske kontrole upravnih akata. Za očekivati je da će uskoro Hrvatskome saboru biti upućen Prijedlog zakona o upravnim sporovima, jer upravno sudovanje značajno je za kvalitetnu provedbu novog ZUP-a i predstavlja snažan faktor usklađenja i jedinstvenosti upravne prakse. Zbog svega navedenog, a vjerujući da će predlagatelj prihvatiti mišljenja i prijedloge, odnosne amandmane matičnih saborskih odbora, podržavam donošenje novog Zakona o općem upravnom postupku. Hvala. Hvala kolega Grbić. Slijedi rasprava uvaženog kolege Damira Sesvečana. Izvolite kolega. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. prije svega reći ću dakle da Zakon o općem upravnom postupku je nedvojbeno najvažniji zakon po kojem postupaju i rješavaju u upravnim stvarima državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti u okviru svog djelokruga, utvrđenog dakle, zakonom, a zakon ih definira kao javno pravna tijela. Za vladavinu prava i funkcioniranje pravne države općenito iznimno je značajno pravilno i zakonito postupanje javnopravnih tijela u rješavanju upravnih stvari a dobro uređen upravni postupak, jamstvo je donošenja pravilnik i zakonitih upravnih akata. Želim naglasiti da se ovim Zakonom o općem upravno postupku između ostaloga usklađuje domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom te da je njegova izrada podržana sredstvima programa Europske unije CARDS 2003. potpora reformi javne uprave i državne službe. A upravo je reforma javne uprave uz reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije označena kao jedna od najbitnijih, dakle, jedna od najbitnijih područja za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Ponoviti ću kako je, što je već i rečeno i u obrazloženju navedeno kako je važeći Zakon o općem upravnom postupku, donijet '56. godine a u hrvatski pravni poredak preuzet je 1991. a sve ovo vrijeme se nije mijenjao, osim što se odlukom Ustavnog suda, što su ukinute dvije odredbe članka 209. U odnosu na to vrijeme, novi politički, pravni i gospodarski sustav u Republici Hrvatskoj usmjeren je na usklađivanje sa pravnom stečevinom i uvjetuje donošenje novog, sastavnijeg, modernijeg ali jednostavnijeg Zakona o općem upravnom postupku koji će korespondirati sa hrvatskom pravnom tradicijom ali i naravno sa standardima Vezano uz donošenje ovog zakona također držim važnim reći kako je Vlada Republike Hrvatske svojom strategijom reforme državne uprave za razdoblje 2008. do 2011. donjetoj u ožujku prošle godine upravo odredila smjer u kojem će se ta reforma provoditi. To je citirati ću usmjerenje javne uprave prema građanima, poduzetnicima i društvu u cjelini. Konstatacija da javna uprava treba biti servis građanima, da se građanin na na neki način stavlja dakle, u ravnopravan položaj u odnosu na javnu upravu kroz određeni oblik suradnje misao je vodilja u reformi javne uprave izražena i u programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. do 2011. godine. Tijekom izrade ovoga zakona, same dakle, zakonodavne procedure od prvog čitanja pa do danas bilo je puno rasprava, najveći broj prijedloga i sugestija uvršteno je u ovaj konačni prijedlog. A svakako predlagatelj bi trebao uzeti u obzir i primjedbe i prijedloge radnih tijela Sabora koji će zasigurno još dodatno poboljšati sam tekst zakona. U svakom slučaju danas je pred nama vrlo kvalitetan Zakon o općem upravnom postupku sa institutima i rješenjima važnim za zaštitu pravnih interesa građana koja određuju javnu upravu kao javni servis. U tom smislu najznačajnijim novim institutom koji se uvodi ovim Zakonom, držim upravni ugovor. On naglašava upravo tu novu ulogu građana gospodarskih i naravno i drugih subjekata u odnosu spram javne uprave koji bi trebao doprinijeti smanjenju birokratizma i dati veći stupanj pravne sigurnosti građanima i svim ostalim strankama u postupku. Značajna novina ovog zakona koju držim vrlo značajnom, stvaranje je pravnih mogućnosti za korištenje suvremenih dostignuća svim ostalim strankama u postupku. Značajna novina ovog zakona koju držim vrlo značajnom, stvaranje je pravnih mogućnosti za korištenje suvremenih dostignuća informacijsko komunikacijske tehnologije u upravnom postupanju. Poseban naglasak u zakonu stavlja se na situacije kada određeni subjekti izvan sustava javne uprave obavljaju djelatnosti javnih službi, te na potrebu njihove kontrole od tijela javne vlasti. Spomenut ću i odredbe koje se odnose na pravne lijekove gdje dolazi do reduciranja redovnih i izvanrednih pravnih lijekova, ali istovremeno i širenje broja upravnih djelatnosti koji su njima pokrivene. Također ću naglasiti kako se u odnosu na prvo čitanje, ovim Konačnim prijedlogom zakona uređuju i novi instituti kao što se uređuju i uvode, dakle kao što su načela zaštiti prava stranaka i službene uporabe jezika i pisma, načela pomoći stranci itd. Dakle, tu su i neki od razloga zbog kojih ću podržati donošenje ovog Zakona o opće upravnom postupku. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I posljednja prijava za pojedinačnu raspravu, kolegica Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo, puno je toga danas rečeno o ovome rekla bih prevažnom postupovnom zakonu uz Zakon o parničnom postupku, Zakon o kaznenom postupku i Zakon o upravnom postupku. Gotovo je ovaj zakon unison podržan u raspravi i zaista ne bi imalo smisla ponavljati sve. Ali želim reći da ću svakako podržati donošenje ovoga zakona. Također želim reći da Hrvatska ima upravno postupovnu tradiciju i stoga ovaj zakon zapravo neće biti revolucija, već će biti zapravo evolucija i donijet će, odnosno donosi niz poboljšica u cilju postizanja učinkovitog upravnog postupka, transparentnog postupka koji će očuvati ravnotežu između zaštite javnog interesa i osiguranja zaštite prava i sloboda svakog građanina. ponoviti da se radi o izuzetno važnoj materiji. Na žalost, evo i danas smo čuli nekoliko puta da u Hrvatskoj ima malo upravnih stručnjaka kako praktičara, tako i u znanstvenom području, a ja bih rekla da je posljedica tog dugogodišnjeg zapostavljanja područja uprava, kako upravnog postupka, pa rekla bih i upravnog sudovanja, jer je uprava dugo godina bila doživljavana kao nešto otuđeno, neko birokratsko leglo, područje na koji su odlazili naši kolege pravnici ili oni prvostupanjski pravnici koji nisu uspijevali u pravosuđu, u gospodarstvu, pa su onda završili u upravi. Naprotiv, u zapadno europskim zemljama uprava je visoko cijenjena služba. Samo su najizvrsniji studenti dobivali priliku da se zapošljavaju i da napreduju na službeničkoj ljestvici i da dođu do visokih upravnih položaja. Ne smetnimo s uma koliko je ovo važno. Puno svi govorimo o sudačkoj dužnosti, o sucima, a vrlo malo govorimo o tome o kako važnim stvarima se rješava u upravnom postupku, vrlo malo govorimo o državnim službenicima, činovnicima koji to rješavaju, a rješavaju o imovinsko pravnim odnosima, o izvlaštenjima, o povratu imovine po Zakonu o povratu, o carinskim i poreznim predmetima, u prvima iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, građevinske lokacijske dozvole, zaštita okoliša itd. dakle sve izuzetno važna područja za građane. Upravo svjesna važnosti državne uprave i za stanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, ali svakako i za razvoj gospodarstva u opžujku 2007. donijeta je Strategija reforme države uprave kojom je predviđeno niz mjera za modernizaciju i poboljšanje uprave u svjetlo naravno očekivanja i građana i gospodarstva i tradicije suvremene demokracije u koju svakako spada i Republika Hrvatska, a koja javnu upravu i državnu upravu podrazumijeva kao servis građana, i osiguranje za ostvarivanje njihovih prava, a ne nikako kao polugu vlasti koja će se nekome možda smilovati i nešto dati, a nekoga će drugoga kazniti i osporiti mu pravo. Stoga ja podržavam donošenje ovoga zakona i možda samo da se osvrnem na nekoliko novina, ne želeći ponavljati. Prije svega vidimo da je ovaj zakon skraćen da tako kažem, da ima stotinjak odredaba manje, što ni u kom slučaju ne znači da je on sadržajno sužen, već da je dobio jedan moderniji, sistematičniji i jednostavniji izričaj što je dobro. Dobro je također novina kojom se opterećuje čelnike upravnih tijela, da moraju stajati, potpisivati zapravo svaki akt ili rješenje koje donese to upravno tijelo, već se to prepušta ovlaštenim osobama, službenim osobama i time se doprinositi profesionalizaciji, ali svakako i odgovornosti državnih službenika. Naravno, pri tome je izuzetno važe da se permanentno i stalno procjenjuju korupcijski rizici i da se donose mjere za njihovo sprečavanje. Pa u tom kontekstu evo, da ne bi ostalo ovdje je danas pročitan kodeks koji je vrijedio za vrijeme Marije Terezije, a ja bih rekla da treba imati na umu, ne u ovom zakonu, ali evo u Strategiji suzbijanja korupcije, da jedno cijelo poglavlje se odnosi na korupcijske rizike i mjere za njihovo sprečavanje u državnoj upravi, pa jednako tako onda evo i tu čitamo u studenom 2006. odnosno u 2006. donijet je kodeks za državne službenike. Osnovan je odjel za etiku u Središnjem uredu državne uprave, pa je predviđeno i osnivanje etičkog povjerenstva u kojem su predstavnici državnih službenika eksperata, sindikata Hrvatskoga sabora, sve na tragu toga da ono što jest u zakonu propisano da bude na etičan način i do kraja poštivano i provedeno u praksi. Također je dobra norma i odredba o o eksplicite izraženoj generalnoj primjeni ovoga zakona u svim upravnim stvarima, a da se samo kao izuzetak pojedina pitanja u pojedinim upravnim područjima kada je to nužno i kada to nije nije u suprotnosti sa temeljnim odredbama ovog zakona, onda može propisati i drugačiji postupak. Također je dobra primjena ovog zakona na širi krug obzirom na privatizaciju, liberalizaciju u službama, u javnim službama, obzirom na agencije, na privatno pravne osobe sa javnim ovlastima. To je dobra dobra odredba, kao i proširenje ovoga zakona na sklapanje upravnih ugovora što je daljnji doprinos transparentnosti, ali rekla bih i približavanje partnerskom odnosu države i građana u rješavanju u upravnim stvarima. I možda na kraju nešto o jedinstvenom upravnom mjestu što držim izuzetno važnom novinom u ovom zakonu koja je sigurno napredak u odnosu na ostvarivanje prava građana. Dobro je zamišljeno, dobro piše, samo ja evo postavljam pitanje koje je osiguranje građana da će se ovo zaista i dogoditi, dakle da za ostvarenje nekog prava stranka, ako je stranka si potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka da će joj se omogućiti na jedinstvenom upravnom mjestu da podnosi sve zahtjeve. Koje su mjere, i instrumenti da to bude zaista tako tako i sada to povezujem sa onim člankom 47., famoznim, stavkom 2. koji kaže da je službena osoba pribavit će po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javno pravno tijelo kod kojega se vodi postupak, odnosno drugo javno pravno tijelo Ovo, naglašavam, nije novina. Ovo je i do sada bilo u zakonu, a čuli smo kolegu Lesara, čuli smo druge zastupnike. Mi znamo kao građani na kraju krajeva koliko puta i gotovo da je čudo izuzetak, da je upravno tijelo tako i postupilo, a u zakonu je pisalo. I stoga ja još jednom, jedanputa zapravo apeliram, možda nije moguće zakonom propisati, ali svakako u provedbi ovoga zakona da se zaista građanima omogući da ono što piše bude i provedeno. I evo na samome kraju još jedanputa oko definicije upravnoga akta, ono što smo evo i na odboru zaključili, ja mislim da zaista nije sasvim na jasan i nedvosmislen način razgraničen taj pojam i da bi moglo u praksi biti opet nedoumica oko pojma upravnog akta i akta vladanja i ne znam, nisam sigurna da će baš samim izmjenama kako smo evo čuli u Zakonu o upravnim sporovima to biti potpuno riješeno i da će se izbjeći nedoumice u primjeni. No evo i to je jedan razlog zašto bi bilo dobro da zajedno raspravljamo o oba ova zakona, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo dvije prijave za repliku. Najprije uvaženi kolega Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo uvaženoj kolegici bi replicirao u onom dijelu njezine rasprave kada se dotakla definicije upravnog akta i upravnog tog članka 2. Dakle, što to upravni akt je po svojoj definiciji i po sadašnjoj odredbi zakona kakvu ćemo situaciju imati u praksi. Po mom mišljenju isto tako definicija je dobra, ali je preširoka i da se preširoko tumačiti mislim da smo propustili priliku ili upravo propuštamo priliku da jednom negativnom definicijom, dakle što to upravni akt nije otklonimo sve one situacije kojom se mogu pojaviti kada smo u dvojbi da li je nešto upravni akt ili nije. Isto tako razmišljanja u smislu da će se to otkloniti donošenjem Zakona o upravnim sporovima i da ćemo u tom članku u Zakonu o upravnim sporovima razriješiti ove dvojbe malo sumnjam u ta rješenja jer je upravo ovo mjesto gdje definiramo i možemo definirati pa i negativnu definiciju dakle samog upravnog akta, a naravno da bi onda rješenja i Zakon o upravnim sporovima samo poboljšavala onu situaciju koju želimo izbjeći ili regulirati na pravi način. upravo Zakon o općem upravnom postupku treba imati definiciju, kvalitetnu definiciju što to upravni akt je. Ne samo radi upravnog akta, nego i svega onoga što iz te činjenice proizlazi u smislu pravne zaštite, mogućnosti, dakle izjavljivanja pravnih lijekova. Ako ostavimo ovakvu formulaciju i nadalje ćemo imati situacije dvojbe, dvojbe da li je nešto upravni akt i onda dovesti pa i ljude i cjelokupni sustav u tu situaciju koja nije u krajnjoj liniji dobra. Nije dobra i mislim da smo sada svi skupa, trebamo još uložiti malo energije, malo napora da tu situaciju otklonimo, možda i prije nego što Zakon o upravnim sporovima uđe u saborsku proceduru, a naravno da se sa kolegicom Anom i svima onima koji su ovu stvar komentirali na način i raspravljali da upravo i Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima treba sagledavati kao jednu cjelinu i zapravo u isto vrijeme raspravljati u istim ili sličnim institutima da takva razmišljanja naravno podupirem. Hvala lijepo. lijepo. Odgovor. Nema potrebe. Ima također prijava za repliku kolega Mondekar. Izvolite. Poštovana kolegice, poštovani potpredsjedniče. Kada ste pričali o upravi spomenuli ste i državnu upravu i školovanje u upravi. Znači ovo nije vezano za upravni spor, ali vjerojatno ste upoznati sa francuskim primjerom, vjerojatno sa francuskim primjerom, sa strasbourskom školom koja radi, zapravo školuje vrhunske ljude za upravu u jednoj državi poput Francuske i vjerojatno ste svi upoznati sa načinom na koji onda oni i napreduju u službi kroz ispite znanja, konkretne ispite znanja u upravi, do samog vrha gdje nešto što je bio pandan našem državnom tajniku se zapošljava pa čak i kroz javne nastupe i televizijske duele gdje onda se bolji zapošljava u određenom ministarstvu gdje to i građani prate i gdje se zaista vrhunski stručnjaci zapošljavaju. Kad ste već spomenuli u upravi, i kad se spominjala državna uprava, onda treba jasno reći kad ćemo mi prijeći na takav model onda ćemo imati zaista i daleko, daleko kvalitetniji sustav i biranja državnih tajnika koji u ovom trenutku na žalost ponekad su i izvrsni, a ima onih koji se biraju vezano za određeno popunjavanje kvote ili ne znam na koji drugi način. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku, uvažena kolegica Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Poštovani kolega zastupniče, ja sam raspravljala o prijedlogu zakona, nisam pričala, ali dobro. Dakle, kao prvo, državni tajnik je državni dužnosnik, a nije državni službenik. Ako sam dobro shvatila da ste govorili o državnom tajniku. No, evo ja sada čitam, kao što sam već rekla da je donijet etički kodeks, etičko povjerenstvo, također u cilju jačanja profesionalnosti državnoj upravi kao preduvjet za sprječavanje korupcije, posebna pozornost poklanja se postupku prijama u državnu službu, napredovanju, usavršavanju, ocjenjivanju, nagrađivanju državnih službenika, Zakonom o državnim službenicima, Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja, internog oglasa, u državnoj službi detaljno je propisan postupak prijama u državnu službu. U dvije godine primjene zakona i uredbe postignut je daljnji napredak u usklađivanju politike izbora službenika. Uvedeni su objektivni kriteriji za izbor kandidata koji uključuju provjere ispunjavanja formalnih uvjeta, testove znanja, vještina, sposobnosti te razgovor sa natječajnom komisijom, postupak ocjenjivanja propisan je Zakonom o državnim službenicima itd., Hvala lijepo. I ovime smo raspravu iscrpili. Zaključno u ime predlagatelja javio se državni tajnik, gospodin Pičuljan. Izvolite tajniče. Zahvaljujem svima na ovoj uistinu već dva sata dugoj i vrlo podonosnoj raspravi. Takve su bile i rasprave na odborima i zahvaljujem na podršci svim klubovima koji su u načelu a i u svim gotovo svim rješenjima podržali ovaj novi, ovaj propis koji će uskoro biti donesen. Ono što, ja bih htio odgovoriti ukratko u 5, 6 minuta svim zastupnicima, svakom zastupniku koji je danas dao svoj obol ovoj raspravi. Ono što je sasvim sigurno teško i što je predlagatelj nije uspio ali pitanje je da li se radi o materiji ovoga zakona jest definirati akte vladanja. ovdje je predlagatelj se zadržao na definiranju čak i upravnoga akta, nego upravne stvari a to znači rješavanje u upravnome postupku. Sigurno je da ćemo kroz promjene Zakona o upravnim sporovima riješiti dvojbu članka 66. i dvojbu da upravno sudske zaštite u odnosu na akta vladanja neće biti ali pitanje je da li ćemo riješiti, da li će upravno, da li će biti bilo kakve sudske zaštite vezane uz akte vladanja. To je pitanje koje uopće nije tako jednostavno, tog uopće jednostavno riješiti, negativna definicija u ovom smislu bila bi možda moguća ali ona bi vjerojatno ispustila jedan dio rješenja kod definiranja upravnog akta, zbog toga predlagatelj nije išao ovo stvarno dubiozno, teško rješenje i mislim da će praksa pokazati da smo tu bili u pravu. Konzultirali smo najbolje ustavno pravne stručnjake i upravno pravne stručnjake. Ono što je bitno, što ste većina vas govorili a to je povezivali ste ovaj zakon, ovaj procesni instrumentarij za djelovanje uprave sa stanjem u državnoj upravi. O tome nekoliko samo nekoliko riječi ali i načelna primjedba. Ovaj zakon će sasvim sigurno biti dobar, kvalitetan instrumentarij poslovanja uprave, postupanja uprave, ubrzanja postupaka koje uprave čini ali za poboljšanje stanja u državnoj i u javnoj upravi trebati će intervencija i o tome su mnogi zastupnici govorili u zakonodavstvo ali trebati će intervencija i u, trebati će dugotrajna praksa razvijanja merid sustava u Republici Hrvatskoj što se tiče i zapošljavanja u prijem prijem u državnu službu i napredovanja u državnoj službi. O tome bi se moglo puno govoriti, nije vrijeme ni mjesto da se sada otvara i ovo pitanje koje je ustvari više vezano uz službeničko pravo i u službeničko zakonodavstvo. Ono vezano uz primjedbe Kluba zastupnika HNS-a koji je potporio ovaj zakon, mislimo da će se ova nedovoljna razrađenost, jedinstvenom upravom mjesta upravo je Odbor za zakonodavstvo dopunio rješenje, dopunio je naš prijedlog sa amandmanom i time definirao obvezu uspostavljanje jedinstvenoga mjesta u svakom javnopravnom tijelu. Elektronska komunikacija je nama se čini vrlo dobro otvorena ovim zakonom, ona ne može do kraja biti regulirana Zakonom o općem upravnom postupku, Uredba o uredskom poslovanju i niz posebnih zakona dopuniti će i mogućnost elektronske komunikacije u upravi. U svakom slučaju ona će biti omogućena na zahtjev stranke, po izričitom zahtjevu stranke, na zamolbu stranke ili kada je to zakonom dozvoljeno. Mislimo da je to u ovom trenutku dovoljno i da to odgovara potrebama i stvarnom stanju uprave i dovoljno elastično da ovu mogućnost elektronske komunikacije razvije i dalje. Oko svrhe upravnog ugovora ne vidim kolegu, ali to se može diskutirati, mi smo birali između dva modela, vrlo oprezno smo izabrali francuski model modificiran na hrvatski način, imajući iskustva u hrvatskome koncesijskome pravu, hrvatskom pravu javnoga privatnoga partnerstva. I rekli smo bolje je u ovom trenutku biti relativno oprezniji ući i posebnim zakonodavstvom razraditi materiju upravnih ugovora. Vjerujte upravnim ugovorima se u državi Hrvatskoj nitko sustavno i doktrinarno ne bavi. Prema tome, čini nam se da je ovaj model za Hrvatsku sada dobar. Ako praksa pokaže da možemo biti i više otvoreniji i ići sa rješenja potpunog potpunog supstituiranja akta sa ugovorom praksa će to donijeti i regulirati će i posebnim, ali onda i intervencijom u ovaj zakon. Inače pitanje je bilo i …/Govornik se ne razumije./… pitanje materija upravnih ugovora ne mora uvijek biti i nije uvijek regulirana Zakonom o općem upravnom postupku. Tako da smo, ovdje smo napravili taj iskorak koji je u ovom trenutku čini nam se bio dostatan. Kod onoga što je htio Klub zastupnika HDZ-a upozoravanje na značaj i odnosno jednu jednu razgranatu praksu posebnoga zakonodavstva i specijalističkih popisa upravo ukazuje da ovaj, da će se i mi mislimo da je to Odbor za zakonodavstvo koga ćemo mi prihvatiti da Vlada ustvari zaključkom obveže tijela državne uprave da krenu u preispitivanje svih ovih posebnih postupaka i vjerojatno će jedan veliki niz njih otpasti, time će ovo postati stvarno Zakon o općem upravnom postupku, znači opće pravilo za većinu upravnih područja. bilo je puno govora, kolega Lesar, zastupnik Lesar je govorio o, broj, niz, otvorio je nekoliko pitanja vezano uz šutnju administracije. Moram reći da sve odgovore koje on nije našao u zakonu, svi stoje u zakonu. Zakon je ponudio instrumentarij za šutnju u administraciju, utvrdio rokove od 30, 60 dana, utvrdio rokove prvostupanjskog rješavanja, drugostupanjskog rješavanja i na taj način pravno riješio stvar. I to je, a same anomalije koje postoje u upravi rješavaju se i drugim instrumentarijem, instrumentarijem stegovne odgovornosti o kojoj je netko ukazivao da je ona nedostatna a instrumentarijem dizanja kvalitete same uprave a ne procesni zakon ovdje može učiniti ali ne može riješiti, može učiniti puno, ne može stvar riješiti do kraja. Evo ono što je isto tako upozorio i kolega Josipović, jedna generalna predmnijeva usvajanja zahtjeva stranke koja bi bila u ovom propisu uređena, ustvari on upozorava i dobro upozorava, u ovom trenutku u Hrvatskoj nije moguće, zbog toga upućujemo na posebno zakonodavstvo i kažemo u području znanosti, ta predmnijeva neće biti propisana, u području zakladnoga prava, zaklada prava, udruga prava nekih drugih rješenja, ustvari imat ćete tu pozitivnu predmnijevu koja će ustvari ići in favorem stranki u slučaju šutnje administracije. Kolega Leko je spomenuo između ostaloga i to je uvažena zastupnica Lovrin spomenula, članak 47. Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti. Jasno je da ta obveza postoji i pod sadašnjim rješenjima, postojat će i kasnije. Važno ju je oživotvoriti, no ja se nadam da će ovaj pravni instrumentarij i dobar upravni instrumentarij, poboljšan sada novim rješenjima, početi u sve većoj mjeri primjenjivati. I imamo sankcije kada se to ne čini. Normalno, odmah se otvara pitanje da li je naše službeničko pravo, službeničko stegovno zakonodavstvo tako dostatno da bi jednostavno odgovorilo na pitanje nepostupanja, neuvažavanja neuvažavanja prava građana koje oni imaju i po Zakonu o općem upravnom postupku. Tu će vjerojatno trebati značajno intervenirati. Kod šutnje administracije ponovo kažem, kada je ona opravdana 30 dana, kad je ona neopravdana drugostupanjsko tijelo samo rješava stvar ili daje samo 15 dana za rješavanje tijelu tijelu prvoga stupnja. Prema tome, bitno unapređenje u odnosu na sastav rješenja. Nema kolege Leke, ali posebni državni stručni ispit je riješen tako da je njegov amandman više praktički konzumiran i prihvaćen je na način da se taj posebni državni stručni ispit ne traži, nego će se krenuti u sustav edukacije. ne vidim ni zastupnicu gospođu, mislim da se zove Holy, ne treba imati bojazan da će edukaciju obavljati oni koji ne znaju ili oni koji su do sada na neki način krivo primjenjivali propise. To jednostavno nije točno. Vrlo malo imate stručnjaka u ovom području i u ovom području će biti uključeni najbolji stručnjaci u edukaciji državnih i javnih Mi jednostavno imamo oskudne resurse i mi ćemo ih znati koristiti. Mislim da je vrlo dobar primjer bio u konačnici i rad na ovome zakonu. Sva druga pitanja su išla u stvari in favorem za rješenja koja je predlagatelj ponudio i nama se čini da smo ponudili jedan bolji, kvalitetniji instrumentarij za postupanje javno-pravnih tijela. Nije savršen, on će se dograđivati, ali mislim da velikih intervencija, ja se nadam da velikih intervencija ovaj zakon neće biti. Praksa će donositi poboljšice, ali velike intervencije, sustavni načine gotovo sigurno neće. I ono što je, ponovo podcrtavam i što ukazuje na značaj upravnoga prava koje jako malo ljudi bira za karijeru, je to da je europsko pravo o kojem se tako puno govori, dominantno europsko upravno pravo pa upravo će i ulazak europsko upravno pravo pa upravo će i ulazak u Europsku uniju zahtijevati puno veću edukaciju i puno veću, ja bih rekao, specijalizaciju ljudi u upravnome pravu, a onda u europskome upravnom pravu. Tako ćemo živjeti onda u Europskom upravnom prostoru, a ja se nadam da ovaj zakon sigurno neće odmoći, a nadam se da može pomoći. Zahvaljujem vam i na amandmane ćemo se očitovati u petak i mislim da su oni gotovo svi prihvatljivi. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.